dalje sa dva zakonska prijedloga objedinjene rasprave kao što je bio dogovor klubova. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 704; - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 703;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

Jakša** Hvala uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o provedbi norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2009.-2014. omogućuje se njegova provedba u skladu sa člankom 141. Ustava RH. U travnju 2014. godine RH pristupila je u članstvo europskog gospodarskog prostora potpisivanjem sporazuma o sudjelovanju u europskom gospodarskom prostoru i time je postala 16. država članica EU kojoj je dana mogućnost korištenja dva financijska mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. godine. To su norveški financijski mehanizam i financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora. Financijski instrumenti Europskog gospodarskog prostora pridonose smanjenju socijalnih i gospodarskih nejednakosti unutar Europskog gospodarskog prostora te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica i država korisnica. Za razdoblje 2009.-2014. države darovateljice su izdvojile ukupno 1,8 milijardi eura od čega 804,6 milijuna eura je izdvojeno u okviru norveškog financijskog mehanizma za 16 država članica. U okviru norveškog financijskog mehanizma sredstva su dostupna za sljedeća područja: izdvajanje i skladištenje ugljena, inovaciju u zelenoj industriji, istraživanje stipendije, ljudski i društveni razvoj, pravosuđe i unutarnji poslovi te promicanje humanog rada i tripartitnoga dijaloga.

za projekte koji će se provoditi u razdoblju od lipnja 2014. do travnja 2017. godine. Sukladno članku 5.4 stavak 1. Uredbe o provedbi norveškog financijskog mehanizma 2009.-2014. RH je dužna i sufinancirati navedeni program u iznosu od najmanje 15% od ukupnog iznosa programa. Vrijednost koja je predviđena darovnicom Kraljevine Norveške Republici Hrvatskoj iznosi 32,6 milijuna kuna, ostatak iznosa do 35,2 ide za potrebe financiranja troškova sudjelovanja država donatorica dok je vrijednost sufinanciranja sa hrvatske strane 5,16 milijuna kuna. Svi troškovi financiranja su osigurani kao redovna proračunska sredstva za pojedina tijela državne uprave. Potpora se pruža kroz tri programska područja, a to su: dostojan rad i tripartitni dijalog sa ciljem promicanja humanog rada i poboljšanja tripartitne suradnje između organizacija koje predstavljaju poslodavce, radnike, dakle sindikati i tijela javne vlasti u svrhu potpore održivog gospodarskog i socijalnog razvoja. Provodit će se jedan projekt u suradnji sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske. Drugo područje koje je odabrano je program potpore civilnome društvu sa ciljem jačanja razvoja civilnog društva i unapređivanja doprinosa socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju a koji će se provoditi zajedno sa alokacijom za nevladine organizacije u sklopu drugog financijskog mehanizma, financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora. I treći odabrani program je program koji se odnosi na izgradnju kapaciteta i suradnju u pravosuđu sa ciljem učinkovitijeg pravosudnog sustava. Provodit će se jedan projekt sa dva potprojekta, to je suradnja sa Vijećem europe, prvi potprojekt. Na jačanju učinkovitosti i profesionalizma hrvatskog pravosudnog sustava cilj projekta je poboljšanje načina obrađivanja spisa primjenom testirane metodologije prethodno razvijen od strane Vijeća europe. Ocjena usklađenosti i upravljanje sudskim spisima sa europskim standardima će biti testirana na sudu u Karlovcu a nakon čega će se u skladu s rezultatima ova praksa uvesti i u sve ostale sudove kao dio ukupne reforme pravosuđa. Drugi potprojekt se odnosi na obnovu zgrade Općinskoga suda u Karlovcu kako bi se povećala učinkovitost pravosuđa temeljem poboljšanja radnih uvjeta. Pored toga određen je dio sredstava, vrlo mali dio sredstava ide kao tehnička pomoć državi korisnici, dakle tijelima Republike Hrvatske koja upravljaju ovim financijskim mehanizmom te fondu za bilateralne odnose na nacionalnoj razini, to je fond koji ima za cilj jačanje Norveško-Hrvatskih odnosa. Što se tiče Zakona o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajn o provedbi financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora, je, vrlo su slični zaključci. Istaknuo bih da se od ukupno onih prije spomenutih 1,8 milijardi eura za ova dva mehanizma na mehanizam koji se odnosi na europski gospodarski prostor odnosi 993 milijuna eura, dakle nešto više nego u okviru prethodnoga mehanizma. Također područja su nešto drugačija nego u slučaju prethodno objašnjenog objašnjenog mehanizma. Dakle, prihvatljiva područja za projekte, ovdje su zaštita okoliša, klimatske promjene i obnovljivi izvori energije, civilno društvo, ljudski društveni razvoj i očuvanje kulturne baštine. Dakle, potpisom memoranduma o suglasnosti za provedbu financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora od 29. travnja Republici Hrvatskoj je stavljeno na raspolaganje 38,3 milijuna kuna. Naravno i ovdje postoji obveza sufinanciranja od strane države članice i to u iznosu od najmanje 15%. U ovom slučaju sufinanciranje iznosi 6,65 milijuna kuna pri čemu će 2,27 milijuna kuna osigurati tijela državne uprave a 4,37 milijuna kuna Grad Šibenik kao nositelj jednog od projekata. Potpora se pruža u dva programska područja, a to su program za nevladine organizacije s ciljem jačanja razvoja civilnog društva i unaprjeđivanja doprinosa socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju. Te program jačanja društvene i gospodarske povezanosti na nacionalnoj, regionalnoj i regionalnoj razini sa 2 projekta. Jedan projekt je i Navis to je centar za energetiku, energetska, morska i nautička istraživanja i poslovne inovacije sa centrom u Šibeniku za koji se izdvaja 1,7 milijuna eura. I drugi je projekt integriranih škola u Vukovaru i Kninu sa ciljem oporavka multietničkih zajednica nakon proživljenih sukoba i postizanja više razine razumijevanja, poštovanja i suradnje između većinskih skupina i manjinske skupine, nositelje projekta je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i taj je projekt vrijedan 1,3 milijuna eura. Jako mali iznos je rezerviran za još dva područja, to je tehnička pomoć dakle državi korisnici za tijela koja upravljaju programom i fond za bilateralne odnose na nacionalnoj razini, dakle isti smisao kao i fond u slučaju prethodnoga mehanizma. mehanizma. Gdje je izdvojeno nešto manji iznos, 200 tisuća eura za razvoj bilateralne suradnje. Evo toliko, zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Davor Božinović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra prvo da razjasnimo ovo je nešto što treba podržat. Međutim, iz ove djelomične kronologije koju smo dobili u prilogu ovih zakona, memoranduma postavlja se nekoliko pitanja zašto se čekalo ovoliko dugo? Mi smo sad u jeseni 2014., program o kojem govorimo se odnosi na razdoblje 2009.-2014., naravno Hrvatska nije mogla aplicirat nego onda kad je to učinila, dakle kad je postala punopravna članica. Međutim, iz nekih poteza koji su se vukli vidi se da se nije razumjelo kako ovom pitanju nastupiti. Primjerice piše u materijalima da je Vlada zauzela poziciju da zbog kratkoće vremena se trebaju ta sredstva prebaciti za iduće razdoblje a tek kasnije se shvatilo da tu ima i neka druga strana koja o tome ima nešto za reći. to što smo mi, što je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku da zbog kratkoće vremena to treba prebaciti za sljedeće financijsko razdoblje to očito u EU nikoga nije previše impresioniralo jer oni imaju svoju dinamiku kojom to rade. Dakle, izgubilo se po mojoj nekoj procjeni godinu, godinu i pol dana jer meni je potpuno nevjerojatno da mi možemo donijeti odluku a da prije toga nismo konzultirali partnere, oni koji rade na tom poslu da vidimo kakvu mi to odluku možemo donijeti. Može li se Hrvatska pričekati, to ste vi napravili, tek nakon godinu i nešto više dana i sad postoji to razdoblje do 2017. godine,a li to nimalo ne umanjuje činjenicu da je određeno u provedbi ovoga izgubljeno, odnosno izgubljeno je vrijeme u kojem smo mogli povući određena sredstva zbog toga što ti programi nisu od jučer niti su oni izmišljeni od jučer, pogotovo Programi Navis u Šibeniku o njemu se govori pet godina. još uvijek na siteu vašeg ministarstva piše da vi to financirate, a vidimo da će financirati se iz financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora. Zašto vam ovo govorim? Govorim vam zbog toga što očito da države članice europskog gospodarskog prostora, gospodarskog prostora, prije svega financijeri kojima treba ovdje odati priznanje i zahvalnost za sredstva i za predanost da ulože sredstva koja nisu mala pogotovo ne za naše prilike, mi ne znamo ništa o tome što vi radite za iduće razdoblje, hoćemo li ostati na ovoj razini donacija iz prije svega Norveške, tu su naravno još i Island i Lihtenštajn prije svega Norveške jer ako vidite u onom ukupnom razdjelu tih sredstava države koje su i višestruko manje od Hrvatske poput Estonije, Litve, Latvije dobivaju nekoliko puta više novaca. Jeli nas ovih par godina u kojima ste vi po meni nedopustivo dugo pregovarali ovaj financijski mehanizam kvalificiralo uopće da se taj iznos za sljedeće razdoblje financijskog mehanizma za Hrvatsku poveća, nisam siguran, volio bih da se varam. Ali u svakom slučaju nedostaje nam ta informacija. Mi smo sada na kraju financijskog razdoblja 2009.-2014.u ovom trenutku se sigurno razgovara o alokacijama iz tog mehanizma za države koje su aplicirale. Ovo je jedna od rijetkih prilika da možemo o tome razgovarati, mi u ovom trenutku ne znamo jesmo li aplicirali, za koliko programa, projekta jer tu nema novaca koji se dijele šakom i kapom, koji su to projekti. Ove koje ste spomenuli oni su kao što rekoh već više godina u opticaju. Sa čime se vi i koja je vaša pozicija u razgovorima i pozicioniranju Hrvatske za povlačenje većeg dijela sredstava u sljedećem razdoblju financijskog mehanizma i mislim da to i i zastupnike Hrvatskog sabora, a i hrvatsku javnost u ovom trenutku interesira? Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite.

ova dva zakonska prijedloga čitao i čitao i nikako mi nije baš bilo posve jasno. Dakle radi se o razdoblju 2009.-2014., a evo kraj je 2014.mi to usvajamo i sada mi nije jasno kako će se ti novci na kraju krajeva transferirati, a "poklonjenom konju se ne gleda u zube", tako kaže narodna poslovica pa je jasno da svaki ovakav zakon kojim RH bez obzira na visinu o kojoj je govorio gospodin i zamjenik ministra i gospodin Božinović ne bi trebalo jako jako kritički gledati na to. Ali s obzirom na situaciju i s obzirom na objašnjenja koja su uslijedila, s obzirom na druge države i njihova iskustva u svezi europskog gospodarskog prostora pa onda da kažem ajde u neku ruku donacija država Kraljevine Norveške, Kneževine Lihtenštajn i Islanda koji još uvijek razmišlja hoće li postati članica EU ili neće, i sredstva koja imamo i tu i tamo vidimo da Kraljevina Norveška poprilično sudjeluje u RH sa sredstvima koje daje za one namjene o kojima je gospodin Puljiz govorio. U svakom slučaju dobro je da su ta sredstva, u travnju ste rekli ili svibnju da je razgovarano, i da će se koristiti do 2017.godine dakle od 2014.do 2017.da će se koristiti za za jedinice lokalne samouprave će imati od toga nekakve koristi. govorilo se o Šibeniku, Vukovaru, Kninu, Karlovcu dakle svaki euro ili svaka kuna koja dođe u te sredine, a evo kada poimenično nabrajamo ta mjesta o kojima ste vi govorili, zaista su ta sredstva prijeko potrebna, svaka kuna, svaka lipa. Zbog toga i klub HDSSB-a naravno da će biti za provođenje ovog zakona,ali se upravo iz one moje prve rečenice koju sam rekao da mi nikako nije bilo jasno, čitao sam i čitao 2009.-2014.u svibnju je dogovoreno i potpisano. U listopadu dakle mi ovdje ovaj zakon usvajamo a za tri mjeseca je Božić i manje od tri mjeseca i prošla baka s kolačima, prošao rok. eto ako je to tako postignuto i nešto i spašeno, a znam koliko je toga i promašeno počevši od dogovora za naše mandarine u vezi embarga Rusije, pa onda od sredstava koja su bila još u predpristupnim fondovima za razminiranje kada nije Hrvatska ni aplicirala za određena sredstva koje je EU dodjeljivala za razminiranje nego se netko tko se zatekao u Bruxellesu sjetio zadnji dan, vidio pa je pa je rekao možemo li mi to, može, pa je Slavonije i Baranja dobila nešto novaca za razminiranje. Tako da je ta oprostite gospodine Puljiz ako kažem pomalo aljkavost, tu ne mislim tako doslovno ili kako kažu bukvalno ali to je jedna riječ koja bi se mogla upotrijebiti u ovom slučaju i kada slušamo i vašega ministra, našega ministra pardon, jer naša je Vlada, o tome kako se privlače sredstva iz strukturnih, kohezijskih i svih ostalih fondova onda to ipak baš i nije tako što najbolje govore i ova dva zakonska prijedloga. U svakom slučaju kažem "poklonjenom konju se ne gleda u zube" pa ćemo usvojiti ova dva zakonska prijedloga. Hvala lijepo. Hvala i vama. I završna riječ zamjenika ministra. Izvolite zamjeniče. Moram se kratko samo osvrnuti na ove konstatacije da se razumijemo oko kronologije događaja. Dakle, doista ovdje se radi o darovnicama. Dakle, ovo su još jedna vrsta fondova koji su Hrvatskoj stavljeni na raspolaganje. Ali moram naglasiti, dakle kako je programsko razdoblje za ove mehanizme 2009./2014. Hrvatska je postala zemljom članicom 1.7.2013. Dakle, Hrvatska je lovila zadnji vlak za sudjelovanje u ovome programu i ulovila ga je. Pregovori Republike Hrvatske za vašu informaciju i Kraljevine Norveške i ostalih zemalja su trajali rekordno brzo, neponovljivo brzo. Dakle, ako hoćete provjeriti detaljnije informacije najbolje da vidite sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške na koji način kojom brzinom i s kojom efikasnošću su obavljeni ti pregovori. Ono što je bilo zanimljivo vidjeti je nedavno na seminaru gdje su se sve zemlje članice našle da bi prodiskutirale kako stoji sa provedbom, pokazalo se da Hrvatska koja je ušla u zadnjoj godini, u zadnjoj godini kada govorimo o ovome 2009./2014. razdoblju se nalazi vrlo praktički u istom položaju kao jedan dobar dio zemalja. Neke jesu naprijed, ali to su zemlje koje su imale taj mehanizam na raspolaganju 2009. godine. Što se tiče samih pregovora, pregovore o iznosu alokacije su vodile vanjske službe Europske unije, odnosno Europske komisije za Hrvatsku. Hrvatska je tu mogla samo promatrati i davati argumente da dobijemo što veći iznos alokacije. Alokacija se sa početnih 5,6 popela na 9,6 milijuna eura za razdoblje od samo jedne godine. Dakle, ovo što Hrvatska je dobila na raspolaganju se podudara samo sa brojem mjeseci koje smo mi imali kao zemlja članica pravo pravo koristiti u ovom financijskom razdoblju, a to je od srpnja 2013. do kraja 2014. Dakle, izborili smo i što se tiče sredstava jedan izuzetno visoki iznos. Što se tiče potpisa sporazuma nije moglo ići brže. Naravno da je to slučaj i tražili smo projekte koji će biti što spremniji, jer to su projekti koji moraju biti završeni do kraja 2017. jer smo još jednu stvar izborili u tim pregovorima, a to je da Hrvatska jedina ima godinu dana godinu dana više na raspolaganju za provedbu projekata. Dakle, sve ostale zemlje imaju rok do 2016. Hrvatska ima do 2017. i to je isto rezultat naših pregovora. Evo to je samo za informaciju. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, kolega Davor Božinović. Izvolite. to što radite za sljedeće razdoblje financijskog mehanizma. Nadam se da će vam to ostati u glavi i onda na neki drugi način informirati o tome hrvatsku javnost. Također, rekli ste da niste vodili pregovore i ne možete na to utjecati, ali ste izborili, pa mi ta kontradikcija nešto nikako ne sjeda. Ako ostajete kod one prve konstatacije da ne možete na nešto utjecati, znate ima nas koji smo i na ovoj vašoj strani sabornice ljudi koji znaju da uvijek se može utjecati, uvijek se može utjecati bez obzira tko vodio pregovore u vaše ime. Ja ostajem kod onoga što ste stavili i napisali u ovim materijalima. Napisali ste da je postalo jasno tijekom pregovora da Europska komisija neće pristati na ono što je pozicija Vlade Republike Hrvatske i to meni nikako nije jasno kako mi usvajamo poziciju u kojoj ima barem nekoliko još sudionika, a da o tome ne razgovaramo sa njima. Činjenica o kojoj govorite 1.7.2013. Međutim, ja vas podsjećam na razdoblje do tada. To je godinu i pol dana kad ste vi pretpostavljam, barem je javnost pretpostavljala se pripremali za ono što će doći, a to vas nije sprječavalo da imate diplomatske kontakte po tom pitanju. Jer bilo je potpuno jasno da će 1.7.2013. Republika Hrvatska postati članica. Dakle, to su te kontradiktornosti. Ja ih ovdje iznosim prije svega da se one ne bi ponavljale u budućnosti i važno je pitanje koliko će biti alokacija za Hrvatsku u sljedećem razdoblju, jer to je važno i drugima. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor na repliku, zamjenik ministra Jakša Puljiz. Izvolite. **Puljiz, Jakša** Dakle, da bude samo jasno. Pregovara se o dvije stvari. Prva je stvar iznos alokacije i to pregovaraju vanjske službe Europske komisije u ime zemalja članica. Dakle, taj prvi dio pregovora je u rukama Europske komisije, a mi naravno dajemo maksimalno argumente da dobijemo što bolju, oko iznosa alokacije. Druga vrsta pregovora je oko toga na što će se sredstva trošiti. Ta vrsta pregovora je kod drugih zemalja članica trajala i do dvije godine. Zato su one koje su započele taj proces 2009. danas nalaze skoro u istom položaju kao i Republika Hrvatska, jer su dvije godine potrošile na pregovore sa, prije svega sa Kraljevinom Norveškom oko toga gdje će se sredstva ulagati. Mi smo, dakle Europska komisija je zaključila pregovore sa Kraljevinom Norveškom i ostalim zemljama članicama u siječnju 2014. oko iznosa, a mi smo završili pregovore sa Kraljevinom Norveškom i zemljama članicama oko područja ulaganja u travnju u roku od tri mjeseca. To je ono što vam mi hoćemo reći, zbog čega je to bilo rekordno brzo i učinkovito. I zato možete imati itekako povjerenje da ćemo i u novoj rundi pregovora koja će se dogoditi tek kad Europska komisija i Kraljevina Norveška prije svega se slože oko iznosa i nekih temeljnih okvira za korištenje sredstava u novoj perspektivi jer se trenutno ne mogu već godinu dana dogovoriti niti oko iznosa koji će krajnje Norveška i ostale zemlje osigurat, niti oko nekih temeljnih načela poput toga koje zemlje će moći koristit ta sredstva ne mogu dogovorit ali jednom kad se dogovore možete bit sigurni da će se ti pregovori što se tiče hrvatske strane isto tako učinkovito obaviti kao što su bili i ovi. Sad ćemo prekinuti sa radom. Nastavljamo sutra sa Prijedlogom zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, prvo čitanje, P.Z. br. 687. Zahvaljujem zamjeniče ministra. Hvala